uvjeti. **Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 347 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Zdravko Marić državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Dakle, ovim izmjenama se predlaže prestanak važenja odredbe u članku 10. stavak 2. i 3. važećeg zakona koji obvezuje društvo za osiguranje na dobivanje prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija na cjenike premija osiguranja. Naime, navedena odredba ugrađena u zakon jer je u trenutku njegovog donošenja postao ne razmjer u iznosima bonusa po policama obveznih osiguranja u prometu, je bilo potrebno uspostaviti kontrolu nadzornog tijela na cjenicima premije osiguranja. S druge strane direktiva Vijeća europe dakle iz '92. godine broj 49 o usklađivanju zakona uredbi i administrativnih odredbi koja se odnosi na direktno neživotno osiguranje propisuje da države članice ne smiju usvojiti odredbe kojima se traži prethodna suglasnost ili sustavno izvješćivanje u općim i posebnim uvjetima osiguranja, stopama premija, formularima i ostalim tiskanim materijalima koje društvo namjerava koristiti u poslovanju s vlasnicima polica. Slijedom toga, predlaže se ovim izmjenama dakle izmjena važećeg zakona na način da se ove navedene odredbe zakona prestaju važiti, ali od dana prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju. Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Kao što smo već čuli iz uvodnog izlaganja pred nama je Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji predviđa samo jednu malu izmjenu. Naime, da se briše iz članka 10. stavak 2. i 3. koji je propisivao da osiguravajuća društva za dobivanje cjenika premije osiguranja moraju prethodno dobiti suglasnost HANFA-e. U vrijeme kada je bila ta odredba i uvrštena i propisana to je bilo i logično. Prije je doista bilo došlo do nesrazmjera u bonusima premije osiguranja. Međutim, kako je Direktiva Vijeća Europe 92/49 o usklađivanju zakonodavstva sa članicama zemalja Europske unije predviđa da ne dopušta da se vrši nadzor bilo koga nad premijama osiguranja, uvjetima osiguranja, stopama, traženjima formulara i izvješća i ostalih tiskanih materijala koje društvo namjerava sklopiti u poslovanju s vlasnicima polica. Te je logično bilo usklađenje ovog zakona i da se izmjena samo vrši tako da se u članku 71. stavak 2. dodaje stavak 3. koji glasi da se iz članka 10. briše ta odredba, odnosno stavak 2. i 3. postojećeg zakona. Stoga je i logično da klub HDZ-a podržava ovu izmjenu i glasovat će za nju. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prva je gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.

A početkom 2009. godine izmijenjen je i dopunjen u sklopu procesa usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Treba reći i to kako Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, zajedno sa Zakonom o osiguranju koji je također donesen 2005. godine predstavlja pravni okvir u kojem danas djeluju društva za osiguranje na području Republike Hrvatske. Ovim zakonom kao što sam njegov naziv govori, uređuju se obvezna osiguranja u prometu koja podrazumijevaju osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, te osiguranje vlasnika, odnosno korisnika prometnog sredstva od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Dakako da ovaj zakon uređuje sve oblike prijevoza. Obvezna osiguranja u prometu, osobito osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vozila od odgovornosti za štetu nanesene trećim osobama, za koje je opće prihvaćen naziv osiguranje od auto odgovornosti, ima određene specifičnosti u odnosu na sve ostale vrste osiguranja. Spomenute specifičnosti najbolje se očituju u tome što osiguranje od auto odgovornosti predstavlja dio sustava međunarodnog osiguranja, zbog čega su nacionalna zakonodavstva pojedinih država dužna utvrditi određene pravne norme kao preduvjet sudjelovanja države u članstvu međunarodnog sustava osiguranja. Dakle, osnovna svrha obveznih osiguranja u prometu sadržana je u zaštiti određenih osoba, odnosno žrtava u prometu od eventualnog nastanka štete koje su im im prouzročene bez njihove krivnje, te u zaštiti financijskog i socijalnog položaja osiguranika kao odgovornih osoba za štetu. Naravno ovaj zakon utvrđuje niz drugih detalja i pojedinosti o kojima ovom prigodom neću govoriti. Spomenut ću samo neke institute poput ovlaštenog predstavnika, informacijskog centra, garancijskog fonda, ureda za naknade koji se nalazi u sklopu Hrvatskog ureda za osiguranje, ali ću ipak nešto više morati reći o institutu nadzornog tijela. člankom 10. stavkom 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu utvrđena je obveza društvima za osiguranje izvješćivanje nadzornog tijela odnosno Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o uvjetima osiguranja i tehničkoj podlozi koju upotrebljavaju pri izračunu cjenika premije osiguranja i to u roku od 60 dana prije njihove primjene. Nadalje, stavkom 2. i 3. istoga članka propisano je da u slučaju ako nadzorno tijelo utvrdi kako uvjeti osiguranja i tehnička podloga nisu sukladni sa zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke donijet će mjere kojima će naložiti društvu za osiguranje da ih uskladi sa važećim propisima. U tim slučajevima odnosno u tom slučaju društvo za osiguranje ne smije primjenjivati uvjete osiguranja i cjenike, premije osiguranja zbog kojih je ta mjera donesena. Međutim, treba reći i to da ova restriktivna mjera propisana dakle stavkom 2. i 3. članka 10. Zakona o obveznom osiguranju u prometu nije u skladu sa odredbama relevantnih direktiva Europske unije s obzirom na činjenicu da su one u međuvremenu od donošenja zakona pretrpjele nekoliko izmjena. Tim izmjenama između ostalog uređeno je kako zemlje članice neće zahtijevati prethodno odobrenje na cjenike nego samo obvezu društava za osiguranje na dostavljanje nadzornom tijelu cjenika i uvjeta osiguranja isključivo radi provjere usklađenosti sa zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke. Slijedom te činjenice Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u prometu dopunjuju se odredbe važećeg zakona na način da će se sporne odredbe članka 10. stavka 2. i 3. prestati primjenjivati danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Na kraju treba naglasiti kako se ovom dopunom u potpunosti usklađuje Zakon o obveznim osiguranjima u prometu sa pravnom stečevinom Europske unije u području osiguranja te na taj način ispunjava jedno od mjerila za zatvaranje poglavlja 9. – Financijske usluge što su ujedno dakle i osnovni razlozi zbog kojih ću osobno podržati usvajanje ovih izmjena i dopuna. Hvala lijepa. Hvala. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat će se kad se steknu uvjeti.